Отже, колеги, я прошу заходити в зал. Отже, я хочу вам ще раз нагадати логіку. Після законопроекту 7304-1 стоять два закони – питання інформатизації, потім стоять надзвичайно важливі закони і 3131, і 6007, про які наголошували під час Погоджувальної ради депутати з різних фракцій. Ми маємо шанс до них дійти. Але для цього нам треба працювати ефективно і злагоджено. І я ще раз наголошую, щоб ми відставили політичні аспекти, і всі разом підтримали розгляд питань за скороченою процедурою. Вони не є аж такі великі, і ми цілковито можемо їх, за звичною процедурою, розглянути. Отже, прошу приготуватися до реєстрації і прошу народних депутатів зареєструватися для участі у вечірньому засіданні. Прошу зареєструватися. Прошу провести реєстрацію. 16:07:07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

Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (7304 і 7304-1) ми розглянули за скороченою процедурою. І я прошу всіх народних депутатів підтримати дану пропозицію. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. Не встигли. Я ще раз… бачу, підходять депутати, я ще раз поставлю. Колеги, ще раз наголошую, питання не лишень про даний закон, питання про цілий ряд законопроектів, які стоять на порядку денному: і блок питань інформатизації, і 3131, і 6007, і питання по дотриманню прав дітей. Якщо ми ввійдемо в годинне обговорення, ми не встигнемо пройти всі питання. Я, колеги, дуже прошу зайняти робочі місця, від цього голосування буде змодульована вся наша робота після обіду. Отже, колеги, займіть робочі місця. Під час голосування, будь ласка, займіть робочі місця. І я прошу вас підтримати, прошу вас зайняти робочі місця і підтримати пропозицію, розгляд проекту Закону 7304 і 7304-1 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Підтримайте, будь ласка. Я ще раз поставлю, заключний раз. Прошу запросити депутатів в зал і прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Отже, колеги, займіть робочі місця, зайдіть в зал, я поставлю ще раз на голосування і я прошу максимальної її підтримки. Заходіть в зал, не виходіть із залу, а навпаки заходіть в зал. Готові, так? Я бачу всі фракції підтримують, так же ж? Депутати колонами заходять в зал. Отже, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 7304 і 7304-1 ми розглянули за скороченою процедурою. Я прошу всіх взяти участь у голосуванні і прошу всіх підтримати. Уважно прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-163 Рішення прийнято. І ми переходимо до розгляду, і я запрошую до доповіді народного депутата України Королевську Наталію Юріївну. Будь ласка. Шановні колеги, ми розглядаємо надзвичайно важливий законопроект, який має на меті вирішити питання із забезпечення житлом наших людей українців, переселенців, які втратили свої домівки одночасно з початком бойових дій на сході України. Мій законопроект, законопроект "Опозиційного блоку", пропонує забезпечити житлом офіційно зареєстрованих переселенців, які не мають власного житла для проживання на підконтрольній Україні території, а також людям, чиє житло зруйновано або значно пошкоджено внаслідок бойових дій на сході нашої країни. Я хочу нагадати, що за даними ООН внаслідок бойових дій на Донбасі пошкоджено або зруйновано понад 40 тисяч чиїхось домівок. Крім того, законопроектом передбачено віднести дітей переселенців, що мають інвалідність, а також переселенців з інвалідністю першої та другої групи до категорії осіб, яким буде надано право на першочергове отримання квартир чи одноквартирних будинків із фонду соціального призначення. це дуже добра ініціатива. І ми підтримуємо як ініціативу уряду з цього приводу, так і мій законопроект 7304-1. Ми відрізняємося тільки тим, що вважаємо за необхідне розширити коло осіб, які мали би можливість отримувати сьогодні житло з Фонду соціального призначення. Але є проблема, що законопроект дає право на отримання житла з Фонду соцпризначення, але ж черга там дуже велика і люди роками чекають на те, щоб отримати це житло. І тому ми вимагаємо від уряду, щоб була розглянута комплексна програма захисту людей, щоб комплексно було вирішення питання щодо надання роботи, соціального захисту цим людям та надання житла, та, в першу чергу, щоб сьогодні передбачити в бюджеті кошти на ремонт та відновлення зруйнованого житла, яке, на жаль, 4 роки... ...яке, на жаль, за всі 4 роки на території України так і не почали сьогодні відремонтовувати. Тому "Опозиційний блок" підтримує підтримує ці законопроекти і ми звертаємося до залу об'єднатися, прийняти це рішення та рухатися далі в програмі захисту переселенців, та вимагаємо від уряду першочергового розгляду комплексної програми захисту та підтримки людей, які сьогодні потребують потребують уваги з боку держави. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Шинькович Андрій Васильович. Будь ласка, пане Андрій. Шановні колеги, Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства на своєму засіданні 07.02.2018 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (реєстраційний номер 7304), подано Кабінетом Міністрів України, та альтернативний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 7304-1), поданого народними депутатами України Королевською та Солодом. Метою розроблення законопроекту 7304 є законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю. Метою розроблення альтернативного законопроекту (реєстраційний номер 7304-1) є законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік усім внутрішньо переміщеним особам. В цьому, по суті, є різниця між двома законопроектами. У своїх висновках від 06.12.2017 та від 08.12.2017 Головне науково-експертне управління пропонує за результатами розгляду у першому читанні законопроекти повернути на доопрацювання суб'єктам права законодавчої ініціативи з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своїх висновках зазначив, що у проектах не виявлено корупціогенних факторів. Враховуючи викладене, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроект № 7304 включити до порядку денного сьомої сесії і прийняти за основу та при доопрацюванні зазначеного законопроекту до розгляду у другому читанні врахувати основні положення альтернативного законопроекту (№ 7304-1). Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І до доповіді запрошується заступник міністра соціальної політики Шамбір Микола Іванович. Після цього – обговорення. Будь ласка, Микола Іванович. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! Проект Закону 7304 розроблений Кабінетом Міністрів для реалізації Указу Президенту "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю". Зазначеними змінами передбачається розширення переліку категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема надання такого права внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, що не мають житла на проживання на непідконтрольній українській владі території. Проектом акту пропонується встановити, що соціальне житло повинно відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності для маломобільних груп населення. Не враховуючи під час визначення середньомісячного сукупного доходу громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік, вартість майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю та членів її сім'ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. Право позачергового отримання квартир або садиби, одноквартирних жилих будинків із житлового фонду соціального призначення мають також діти з інвалідністю, в тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав. Внутрішньо переміщена особа з інвалідністю до заяви про взяття на соціальний квартирний облік, крім встановлених документів, додаватиме копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Радикальної партії Заружко Валерія, будь ласка. Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Шановні народні депутати! Сьогодні ми дуже багато говоримо про захист громадян України. На кожній міжнародній зустрічі, на якій я буваю з цього приводу, ми кажемо дуже голосно про те, що громадяни, які є мешканцями Донбасу, Криму, вони такі ж самі громадяни, як всі інші українці. Але на ділі що ми робимо? У людей немає ніякого захисту. Люди вимушені були покинути їх домівки та поїхати шукати іншої долі, тому що, по-перше, держава не змогла їх захистити, а, по-друге, держава не зробила нічого, щоб їх забезпечити самим необхідним – житлом. Сьогодні це питання дуже гостре, і всі громадяни України, потрібно, щоб вони усвідомлювали, що наступного дня це може трапитися з ними також, як це трапилося з мешканцями Донбасу, які вимушені були залишити все своє попереднє життя та вирушити бозна-куди у пошуках іншої кращої долі з дітьми, з усім. Сьогодні ми бачимо дуже погане ставлення до переселенців, тому що переселенці не отримують необхідної допомоги, над пенсіонерами відверто знущаються. Наша команда, команда Радикальної партії бореться і буде боротися за те, щоб кожен українець, кожен мешканець Донбасу, який залишив своє попереднє життя, був забезпечений житлом, був забезпечений допомогою від держави, щоб усі пенсіонери отримували достойні пенсії. Тому що мешканці Донбасу – такі ж самі українці, як всі інші, і не потрібно робити з них людей другого сорту. Закликаю вас до цього. Дуже дякую вам за увагу.

низку років добивається, аби в залі Верховної Ради розглядалися законопроекти, які спрямовані на підтримку, захист тих людей, які в результаті військових дій втратили все і фактично починають своє життя спочатку, для захисту соціального сімей переселенців. На жаль, дуже мало законів розглядається в цій залі. Саме тому "Опозиційний блок" вітає, що сьогодні ми хоча би один з небагатьох законів розглядаємо в цій залі. "Опозиційний блок" буде підтримувати як основний, так і внесений нами альтернативний законопроект. Хоча ми вважаємо, що запропоновані нами норми, вони значно краще вирішують ті проблеми, з якими стикаються сім'ї переселенців.

руйнування чи непридатності житла в ОРДЛО. Я думаю, до другого читання ми зможемо підготувати дані міни і лише тоді будемо голосувати в цілому. А так ще я хочу привернути увагу до міністерства відповідного. Варто було би зробити проекти соціального житла і почати уже говорити про програму надання цього соціального житла тим внутрішньо переміщеним особам, яких житло було зруйноване. Тому це комплексна програма і комплексний підхід. І, я думаю, питання тоді можна було би вирішити. Тепер фракція буде голосувати за обидва законопроекти.

Віталій Курило, Луганська область. Дійсно, питання внутрішньо переміщених осіб потребує комплексного вирішення. Але на сьогоднішній день, мабуть, найскладніше, найпроблематичніше питання тих людей, які виїхали з зони окупації, – це житло. І цю проблему необхідно вирішувати на державному рівні. Вона за 4 роки майже не вирішена, як кажуть, ні на йоту. І законопроект, який пропонується, начебто знаходить певні шляхи вирішення проблеми для однієї з категорій внутрішньо переміщених осіб, це мається на увазі інваліди, люди з обмеженими можливостями. В той же час, на мій погляд, в законопроекті не враховано ряд деталей, які можуть призвести до того, що ми приймемо просто закон черговий, який не вирішить жодного питання, і ми тільки ускладнимо проблему, дамо людям надію, надію, але не дамо їм вирішення цієї проблеми. На мій погляд, це питання в першу чергу повинен вирішувати уряд шляхом нормативних актів, в тому числі і доповнюючи такий Закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Мені здається, що даний закон необхідно прийняти в першому читанні і серйозно його доопрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я хочу, власне, наголосити, що ми сьогодні голосуємо лишень перше читання. хочу повідомити, що зараз буде заключний виступ, і після нього ми переходимо голосування. Отже, за дві-три хвилин буде голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. І прошу секретаріат повідомити, що ми через 2 хвилин переходимо до прийняття рішення. І зараз я до слова запрошую від "Самопомочі" Бабак Олену. Будь ласка, 2 хвилини. Шановні українці, "Об'єднання "Самопоміч" підтримує той факт, що сьогодні потребують люди, які є внутрішньо переміщеними, підтримки держави забезпечення житлом. Ми усвідомлюємо, що дуже багато рішень, які приймають люди, внутрішньо переселені сьогодні, чи виїжджати з Донбасу сюди на неокуповану територію, чи ні, чи є у них в родині люди з інвалідністю. І коли вони усвідомлюють весь тягар того, що з такою людиною треба десь буде шукати житло, то, безумовно, наша фракція підтримає цей законопроект задля того, щоб люди приймали рішення бути тут на неокупованій частині, і щоб діти-інваліди були разом з ними забезпечені житлом. Однак, "Об'єднання "Самопоміч" хоче звернути увагу і ініціаторів законопроекту, і всього парламенту, що тут мова іде про соціальне житло. Друзі, що таке соціальне житло? Це жебракування. Позиція і філософія "Об'єднання "Самопоміч", щоб українці були господарями свого житла, мали його у власності. І держава має давати програми фінансування доступного житла, яке люди будуть придбавати собі у власність. Тому ми сьогодні звертаємося до всіх ще раз з цієї трибуни. Щоб наступний перегляд бюджету в цьому році, який буде за результатами півріччя, включив як мінімум мільярд гривень на те, щоб збільшити фінансування програми доступного житла для переселенців, для того, щоби українці не жебракували в соціальному житлі, а мали у власності житло і були реальними господарями в цій державі. Тому ми сьогодні підтримуємо цю ініціативу. Але вважаємо, що вона має бути суттєво Дякую вам. Отже, обговорення завершено, переходимо до прийняття рішення. І я переконливо прошу усіх народних депутатів зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій оглянути, кого з депутатів немає, і запросити в зал. Будь ласка, займайте робочі місця. Прошу приготуватись до прийняття рішення. Запросіть колег. Я поставлю спочатку базовий законопроект за основу. Якщо він не набере голосів, тоді альтернативний. ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (№ 7304) за пропозицією комітету за основу, з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Перше читання, 7304. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-231 Рішення прийнято. Сподіваюсь, комітет швидко підготує до другого читання, і ми зможемо незабаром розглянути закон в цілому. увага, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця. До мене звернувся голова Комітету з питань інформатизації, щоб я перед тим, як ставити закони на розгляд, провів рейтингове голосування на предмет їхньої підтримки. Я дуже прошу всіх взяти участь зараз в рейтинговому голосуванні. Першим я ставлю, наступним у нас стоїть проект Закону про електронні комунікації (3549-1, 3549-3 і 3549-4). Зараз я проводжу рейтингове голосування, щоб ми не ввійшли в закон, який не буде підтриманий. Отже, хто підтримує дані закони, прошу проголосувати і прошу взяти участь в рейтингові голосуванні. Кожен голос, будь ласка, візьміть участь у голосуванні, прошу підтримати, голосуємо, рейтингове голосування на предмет підтримки. Прошу проголосувати, голосуємо.

він підтримується усіма фракція. Я, колеги, проводжу рейтингове голосування і я прошу всіх підтримати, рейтингове голосування 5051 проект Закону про радіочастотний ресурс України. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати, уважно кожен голос голосуємо, прошу підтримати. За-163 Пане Олександр, поставити ще раз, може не розібралися? На прохання комітету ми переносимо питання інформатизації на інший день. Колеги, тоді ми тоді ми не дійдемо до олії. Автор може зняти, автор може звернутися

Голові комітету одну хвилину. Будь ласка, Данченко. Шановні колеги, це два надважливих законопроекти, які змінюють країну. Якщо подивитися на цю галузь, то 20 мільярдів гривень за три роки єдина галузь, яка принесла до бюджету. Дуже важливі законопроекти і ми не маємо права їх втратити. Це законопроекти, які змінюють країну. Я як співавтор цих законопроектів, я маю право як автор цих законопроектів зняти і перенести їх розгляд. Дякую. Дякую. Колеги, у нас виникла дискусія давайте обміняємося по хвилині думками. Бо у нас ситуація дуже проста. Ми просто не дійдемо до наступних законопроектів, якщо протягом години ми будемо розглядати законопроекти, по яких немає голосів. Будь ласка, по хвилині по фракціям. Хто має бажання виступити? По хвилині. "Фронт", будь ласка, Максим Бурбак. Андрій Володимирович, я дякую всім депутатів за те, що сьогодні перед перервою ви проголосували за включення в порядок денний таких надважливих законопроектів, які треба прийняти сьогодні, щоб до 1 червня, до Дня захисту дітей, ми могли прийняти такі важливі законопроекти, які підвищать соціальний захист наших дітей – майбутнього покоління. Тому вважаю, що зараз ми повинні наступні законопроекти розглядати, три законі. І міністр юстиції Павло Петренко для цього є присутній. І я ще раз закликаю весь зал підтримати ці закони, для того, щоб до 1 червня ми могли прийняти в цілому ці законопроекти. Дякую.

це є надважливі закони для нашої держави. І ми бачимо, що сьогодні ще потрібні додаткові консультації для того, щоб ці закони могли пройти зал, отримати необхідну кількість голосів. Тому ми підтримуємо рішення авторів про те, щоб не розглядати їх сьогодні, провести додаткові консультації і розглянути їх тоді в залі, коли ми будемо чітко розуміти, що ці закони мають шанси пройти зал. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Семенуха, 1 хвилина. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний головуючий! Відверто дивує позиція окремих колег по парламенту. Оскільки це не просто Закон про радіочастотний ресурс, це законопроект, який покликаний створити умови для бізнесу, щоб значно покращити покриття мобільних операторів. Зверніть увагу, про що говорять люди. Що сьогодні поруч з тим, що розвивається 3G, 4G є величезна проблема з килимовим покриттям не тільки в малих селах, селищах, але й на ключових автошляхах, залізничних шляхах. Саме цей законопроект і впроваджує можливості обміну операторів в межах свого наданого ресурсу, запровадити технологічну нейтральність. Колеги, збільшення на один відсоток проникнення Інтернету збільшує національний валовий продукт на дві Шановні колеги, цей закон для людей і для економіки країни. Будь ласка, підтримайте. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Кожний, хто користується мобільним зв'язком в Україні, знає, наскільки це неякісний, ганебний зв'язок. У центрі Києва не має можливості поговорити. Продали по корупційній схемі 4G, украли мінімум сто мільйонів доларів, поклали собі в кишеню, 3G не працює, у селах телефони не працюють. А ви розказуєте про розвиток телекомунікацій. Повна монополія і повне зловживання . Незаконно створена комісія, наглядач від Президента очолює цю комісію. Гроші з абонентів гребуть, послуги найдорожчі у Європі за користування мобільним зв'язком, а якість мобільного зв'язку, наче в одному місці сидиш, неможливо ні додзвонитися ні до мами, ні до рідних, ні до близьких, ні до кого неможливо додзвонитися. Тому ми вимагаємо демонополізації, рівних правил для всіх, покращення якості зв'язку, проведення нового тендеру на 4G і вернути вкрадені сотні мільйонів доларів українців. Дякую. Отже, колеги, я скажу вам свою ключову логіку, що якщо ми зараз зайдемо в годину часу в закони, які не мають перспективи, це в нас буде просто знищений робочій день. Далі стоять закони, які озвучувалися на Погоджувальній раді, – і 3131, і 6007, і по захисту прав дітей. Тому давайте, комітет попросив блок перенести, давайте ми послухаємось, дослухаємося до їхньої позиції і переходимо до наступного питання порядку денного. Отже, наступне питання порядку денного 5627. Це проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами.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 За-147 Я ще раз поставлю, але просто візьміть участь в голосуванні, будь ласка, колеги. Подивіться 5627, я прошу підтримати, колеги, пропозицію за скорочену процедуру. Будь ласка, прошу проголосувати і прошу підтримати, кожен голос уважно голосуємо, прошу підтримати, голосуємо.

За-156 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді Капінуса Євгена Валерійовича. Є в залі? Зараз спершу Южаніну до доповіді запрошую. Южаніна Ніна Петрівна, будь ласка. Будь ласка.

Шановні колеги, я спробую тоді вам доповісти по суті законопроекту, оскільки немає представника Міністерства фінансів. Проект даного… Проект закону підготовлений відповідно до пункту 35 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 року (викладеного у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 року), а також на виконання Плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є започаткування процедури приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року та Конвенції про єдиний режим транзиту транзиту від 20 травня 1987 року. Комітет вважає, що зазначені законодавчі ініціативи будуть сприяти виконанню міжнародно-правових зобов'язань України та започатковують процедури приєднання України до конвенції. Разом з тим, на засіданні комітету депутати – члени комітету звертають увагу на наступне. Відповідно до пункту 1.1 та 2.1 заходів, передбачених Планом імплементації актів законодавства ЄС, затвердженого розпорядженням Кабміну, Кабміну, приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту повинно розпочатись зі здійснення та оприлюднення офіційного перекладу текстів Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі…

Оскільки основний доповідач ще зараз прибуде до залу, за висновками, після розгляду даного законопроекту рішення комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу, до другого читання доопрацювати все, що можна зробити. Головне науково-експертне управління Верховної Ради також написало про те, говорить про те, що законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ними зауважень. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Фракція "Народного фронту" буде підтримувати даний законопроект, тому я прошу всіх закцентувати увагу на цьому і прийняти участь у голосуванні. Дякую.

Ніякого збільшення товарообігу з країнами-партнерами немає, Україна втрачає свої позиції за кордоном на світових ринках. Разом з тим, наші співвітчизники прості громадяни ледве животіють, отримують мізерну заробітну платню, отримують мізерну пенсію, мізерну соціальну допомогу. Тільки що розглядали законопроект, який вирішує долю всього-на-всього 67 тисяч наших переселенців, які втекли від війни, які знаходяться на неокупованій частині нашої держави, і ми не можемо знайти грошей для того, щоби вирішити їх соціальні житлові питання. Ми тут протягом вже кількох місяців боремося за те, щоб тут голосувалися справжні, реальні соціальні ініціативи. Зокрема наш законопроект 6677 про другий другий рівень пенсійного забезпечення, який врятує всю українську націю, весь український народ від виживання і животіння, через 20-25 років покоління українців, яким сьогодні 20-25 років, 20-25 років, які підуть згодом на пенсію. Ми вимагаємо у четвер консолідувати зусилля коаліції і опозиції і прийняти цю надзвичайно важливу проєвропейську, абсолютно ефективну соціальну ініціативу Я звертаюсь до вас, пане Голово, аби ви переговорили з Прем’єр-міністром країни, з керівниками фракцій, ми знайшли злагоди, погодили абсолютно усі норми, усі спірні норми, усі спірні позиції і винесли на перше читання цей надзвичайно важливий соціальний пенсійний законопроект. Він дасть можливість людям середнього віку вийти на пенсію з достойною пенсією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ, якщо більше ніхто не зголоситься. І через дві хвилини ми будемо переходити до прийняття рішення. Тому я прошу голів фракцій максимально запросити всіх народних депутатів в зал. А зараз надаю слово для виступу Семенусі Роману Сергійовичу, який передає слово для виступу Остріковій. Будь ласка. Шановні колеги, в даному законопроекті пропонується запровадити в Україні такі митні декларації, які відповідають деклараціям Європейського Союзу, для процедури спільного транзиту при торгівлі товарами між Україною і договірними сторонами, державами, які є сторонами Конвенції про спільний режим транзиту. Ви розумієте, що це означає: спільний режим транзиту? Це означає, що ми будемо бачити, яким чином закриваються декларації при експорті товарів з ЄС. І це означає, що в тому числі наші європейські держави, які є членами конвенції, будуть бачити всі перервані транзити, всі схеми і зловживання, які відбуваються з режимом транзит тут, в Україні. І ми знаємо, яка це величезна схема, який це могло би дати ресурс бюджету. Що хочеться зауважити. Для того, щоб ми приєдналися до цієї конвенції, Україна має виконати певне домашнє завдання, а саме: побудувати ІТ-інфраструктуру, побудувати нову комп'ютеризовану систему, яка буде забезпечувати в режимі он-лайн доступ до цієї системи транзиту. І тільки після цього нас можуть запросити приєднатися до цієї конвенції. І на сьогоднішній день хочу відмітити вкрай низький рівень роботи Державної фіскальної служби, Міністерства фінансів, Міністерства транспорту, які повинні спільно об'єднатися і працювати над розробкою цієї автоматизованої системи про спільний режим транзиту. А вони сьогодні цього практично не роблять. І друге питання, Ми сьогодні голосуємо за це в першому читанні. Тому що це в тому числі євроінтеграція. Це зрив наших зобов'язань по Угоді про асоціацію з ЄС. Але ми голосуємо з вами за конвенцію, яка не перекладена офіційно українською мовою! У мене питання: хто в Україні сьогодні відповідає за офіційний переклад документів? Тому ми зараз голосуємо. Але ми вимагаємо, щоб ця конвенція була перекладена українською мовою і при голосуванні змін до Митного кодексу в другому читанні – цей законопроект. Щоб кожен депутат ознайомився і мав можливість на рідній мові… Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх запросити депутатів в зал. І прошу приготуватись до прийняття рішення. Отже, колеги, я думаю, мене достатньо виразно чути. Зараз прошу повернутись на робочі місця. Це закон, один з законів, який є в нашій дорожній карті законопроектів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами № 5627 за основу. Колеги, я прошу всіх підтримати, прошу всіх взяти участь в голосуванні і проголосувати за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Не встигли. Я поставлю на повернення зараз. Колеги, прошу по фракціям показати. І я прошу максимально змобілізувати, колеги, по фракціям, особливо членів Комітету з питань євроінтеграції так само, як і членів Комітету податкової та митної політики. Будь ласка, максимально запросіть депутатів в зал. Прошу показати по фракціям ще раз. Будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 81, "Народний фронт" – 50, "Самопоміч" – 15, Партія Ляшка – 11, "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 4, "Партія Відродження" – 1. Колеги, важливий євроінтеграційний закон. Я прошу усіх, я прошу усіх максимально підтримати. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону 5627, щоб ми повернулись до його розгляду. І я прошу підтримати, і прошу проголосувати за повернення до розгляду 5627. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. комітет на доопрацювання,

Колеги, давайте ми голові комітету зараз дамо 1 хвилину. Я прошу за той час не виходить з залу, колеги, не виходіть з залу. Будь ласка, Южаніна, одна хвилина. І я ще раз поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть усіх депутатів в зал. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги, цей законопроект включений до дорожньої карти законодавчого забезпечення європейської інтеграції. Ви знаєте, що тільки що моя колега сказала, що законопроект справді підготовлений неякісно. Але я вас прошу все-таки направити хоча би на повторне перше в комітет, дайте можливість, ми доопрацюємо його. Тому що завалювати такі наші проекти, які ми зобов'язані були вже давно розглянути і прийняти, не можна. Тому давайте ми вкотре в комітеті доопрацюємо і винесемо в зал найближчим часом на повторне перше читання. Прошу вас проголосувати. Дякую. Колеги, я ще раз поставлю повернення до пропозиції комітету за основу. Якщо не буде голосів, тоді поставлю пропозицію в комітет на доопрацювання. Я прошу змобілізуватись і прошу взяти участь в голосуванні. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 5627 до його голосування за основу, прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос має значення. Прошу підтримати. За-196 У мене є питання. Чи буде підтримана пропозиція в комітет на доопрацювання? Чи буде підтримана наступна пропозиція в комітет на доопрацювання? Колеги, я ставлю наступну пропозицію, яка передбачена Регламентом, проект Закону 5627 направити в комітет на повторне перше читання. В комітет на повторне перше читання, щоб ми не втратили законопроект. Прошу проголосувати, прошу підтримати на повторне перше читання. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я ставлю наступну пропозицію суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Але я справді прошу всіх депутатів, деякі фракції не голосують. Я прошу підтримати, колеги. Автори, проведіть роботу по залу. Наступна пропозиція, що проект Закону 5627 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, і я прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати, і прошу підтримати. Голосуємо.

За-197 По фракціях покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 77, "Народний фронт" – "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 3, Партія "Відродження" – 4. Мені видається, що ми можемо вийти на позитивне рішення на будь-яке – чи в комітет, чи суб'єкту законодавчої ініціативи. Просто скажіть, колеги, хто не голосував, яку пропозицію, ви би підтримали. Давайте я ще раз поставлю в комітет, говорять, що воно може об'єднати зал. Отже, я звертаюсь до усіх фракцій і груп. І не виходьте з залу. Я ще раз поставлю проект Закону 5627 в комітет на повторне перше читання. Просто, щоб ми не втратили законопроект, колеги, давайте підтримаємо. Давайте займемо робочі місця і всі гуртом підтримаємо. Отже, я ще раз ставлю 5627 в комітет на повторне перше читання. І я прошу усіх підтримати, і взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос має значення. Уважно голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

щоб ми не ставили на ризик законопроекти. Я буду ставити рейтингове голосування перед законами і прошу приготуватись. Наступний проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (4532). Я проводжу рейтингове голосування на предмет підтримки. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу підтримати 4532. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу підтримати. Голосуємо 4532, голосуємо. Рішення не прийнято.

ділянки шляху, які є не в державній власності, а в Міністерстві освіти, щоб вони були у власності Міністерства інфраструктури і могли бути належно доглянуті державними органами. Рейтингове голосування, прошу підтримати, прошу проголосувати 6007. Рейтингове голосування, прошу проголосувати. 153, пане Ярослав. 3131: проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам (№ 3131). Прошу проголосувати, прошу підтримати, рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-170 Колеги, мені говорили, що всі фракції цей законопроект підтримують. Колеги, я ще раз поставлю проект закону 3131, рейтингове голосування, прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу підтримати, рейтингове голосування, прошу підтримати.

Колеги, наступний 8114: проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (8114). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу взяти участь в голосуванні. Голосуємо. За-179 Наступний 6350: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Давайте, колеги, підтримаємо цей законопроект. Я прошу всіх зайти в зал і взяти участь в рейтинговому голосуванні. 6350 рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-199 Можемо заходити? Колеги, ми будемо мати час зібрати людей. Добре, зараз подумаємо, наступний я поставлю. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів (3871). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-202 Можемо входити, так? Тоді давайте, колеги, будемо збирати. І я прошу голів фракцій максимально запросити депутатів. Зараз цей законопроект набрав найбільшу підтримку (3871). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За скорочену процедуру. Прошу підтримати. За-167 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді автора Ляшка Олега Валерійовича. І, колеги, після цього законопроекту ми переходимо до блоку питань, який стосується захисту дітей. Я зараз прошу переконливо усіх голів фракцій максимально змобілізувати людей, депутатів запросити в зал, після цього закону ми переходимо до блоку питань захисту права дітей. Будь ласка, Олег Валерійович до доповіді. Олег Ляшко, Радикальна партія. Нарешті парламент дійшов до того, щоб розглянути вкрай важливий Закон про заборону пальмової олії у використанні в молочних продуктах, у харчових продуктах. Сьогодні заробляють надбариші, завозять, минулого року в Україну завезли більше 200 тисяч тонн пальмової олії. Бодяжать, продають людям неякісну продукцію. Потім люди працюють на аптеку і на лікарню. Українські селяни не можуть реалізувати молоко, вирізають корів, тому що замість якісного натурального українського молока у магазинах молочні продукти з пальмовою олією. Наша команда, і я сподіваюсь, що парламент підтримає цей вкрай важливий для розвитку сільського господарства, для відновлення поголів'я тваринництва в селі, для достатку сімей українських, для збереження життя і здоров'я українців, підтримає законопроект про заборону використання пальмової олії у молочних продуктах, у харчовій промисловості. Наші діти повинні пити якісне українське молоко, а не бодягу, якою сьогодні травлять українську націю. Заборона пальмової олії дасть можливість збільшити обсяги реалізації молока, дасть можливість селянам більше заробляти, годувати свою сім'ю. І головне – це захист здоров'я і життя українців. Тому що споживання пальмової олії – це пряма дорога до онкології, до серцево-судинних захворювань, до ракових захворювань і на кладбище. Я хочу, щоб українці жили довго, щасливо і якісно і щоб споживали якісну українську сільськогосподарську продукцію. Досить травити українську націю, досить заробляти мільярди на житті і здоров'ї українських громадян. Багато країн у світі заборонили використання пальмової олії, я пропоную зробити те саме в Україні, підтримайте, Слово для співдоповіді надається від профільного Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Шановні колеги, хто від комітету буде виступати? Будь ласка, пан Паламарчук, запрошую вас до слова. Шановний пане Микола, прошу. Комітет на своєму засіданні уважно розглянув даний законопроект і прийняв рішення рекомендувати відправити на доопрацювання даний Дякую, шановний пане Микола, за таке лаконічне представлення позиції комітету. Шановні колеги, будь ласка, я прошу записатися на обговорення. Я дуже прошу під час обговорення виступати по темі законопроекту. Нагадую, ми зараз обговорюємо заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів, а не щось інше. Будь ласка, народний депутат Каплін. Йому передає слово народний депутат Сугоняко. От я б хотів зараз звернутися від мільйонів наших співвітчизників, ті, хто тримає в селах корови, ті, хто за рахунок цих корів фактично рятується від голодної смерті. От в моєї матері 3 корови, 3 корови, вона здає молоко як і всі, мільйони простих звичайних людей, проживаючих в селах. Молоко збирають часом по 3,5 гривні, часом – по 4,5 гривні. Ось пляшка води, вона коштує 30 гривень, 30 гривень, причому вироблено... вода, яка виробляється чи добувається абсолютно не в нашій країні. Це є наругою над національною економікою, над вітчизняним сільським господарством, що наші прості селяни вимушені фактично через монополію дрібних ділків, через тиск ззовні задарма здавати молоко по такій ціні. Це знищує сільські домогосподарства, це приводить до того, що в простої селянської родини немає дома заощадженої копійки для того, щоб вилікувати зуба, для того, щоб зробити апендицит. Тим більше ви запровадили фактично капіталістичну ліберальну модель медичної системи, яка сьогодні примушує просту українську сім'ю платити за ті послуги, які і так мають бути передбачені, які і так мають бути передбачені, бо ця проста людина сплачує податки, сплачує акцизи. Ви кожного разу три шкури здираєте на кожному етапі з простої української сім'ї. І ще навіть зараз у цьому залі, коли я виступаю за село, за селянство, за його порятунок, за сільське господарство, частина депутатів, які належать до коаліції, перебивають мене і не дають висловити позицію простих селян. Ми вимагаємо, щоб обов'язково був проголосований цей прекрасний законопроект. Маємо консолідуватися, якщо треба, продовжити роботу до кінця дня, але проголосувати. Це важливіше за Конституцію, це важливіше за ваш проклятий бюджет. Це майбутнє нашого села і простого селянина. Шановний пане Каплін, вас важко перебити, повірте мені, і все ж таки Конституція теж важлива. Дякуємо за висловлену позицію. Конституція – найважливіша, Конституція – найважливіша. Це з головний закон український. І, будь ласка, зараз слово… Я все зрозуміла. Будь ласка, зараз слово Юрію Мірошниченку. Будь ласка. 17:11:45 МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Шановні виборці, шановні колеги, як ви думаєте, для чого нас сюди обрати і що від нас очікують люди? Здавалося б, питання пальмової олії, можливо, не є найбільш резонансним, не є політизованим, не є таким, про яке будуть говорити сьогодні в новинах. Але, разом з тим, за цією темою стоїть дуже серйозна проблема: проблема вітчизняного товаровиробника. Тут говорили про селян. Я додам про переробників, про харчову промисловість, яка сьогодні вимушена підлаштовуватись під ті демпінгові ціни, які виникають у зв'язку з використанням цієї пальмової олії. Але ми повинні розуміти і підтримувати, і захищати наших споживачів, кожного з наших громадян, які ідуть, купуючи, думаючи, що це молоко, що це ковбаса, що якісь інші харчі, а насправді це не є тим, що на них написано. Величезний вміст шкідливого, а в деяких країнах навіть отруйної речовини, якою є пальмова олія, фактично шкодить здоров'ю наших громадян. І вживаючи його щодня, ми забезпечуємо фактично гарантовано величезну купу проблем з здоров'ям нашим громадянам. Тому я хотів би запросити всіх нас, розуміючи важливість, ухвалити цей законопроект і дати можливість нашій промисловості, нашим виробникам і, найголовніше, всім нашим громадянам жити в країні, де немає шкоди здоров'ю. Дякую за увагу. Дякуємо вам, шановний пане Юрію. Будь ласка, народний депутат Івченко запрошується до слова від "Батьківщини". Просимо вас, колего. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, з однієї сторони, використання пальмової олії – це питання здоров'я нації. З іншої сторони, це питання економіки. Пальмова олія використовується там, де мають використовуватися молоко, натуральне молоко. І у нас відбувається ситуація, що у нас є важелі – чи це здоров'я нації, чи це бізнес. Так я вам скажу, це бомба сповільненої дії. Рано чи пізно ті люди, які вживають продукти з пальмової олії, отримують рак, хвороби серця та інші важкі захворювання. Це питання виживання нації. А тепер вам приклад. Кожного року ми збільшуємо імпорт пальмової олії в Україну на 10 відсотків. З яких країн? Індонезія, Гондурас, Малайзія. В яких країнах заборонена пальмова олія? Пальмова олія заборонена в усіх скандинавських країнах, трьох, У 8 країнах Європейського Союзу жорстко контролюється. А у Франції вона теж заборонена. В Ісландії з 2018 года повністю буде відмовлено від використання пальмової олії. Ми йдемо в Європу? Так давайте, будь ласка, раз і назавжди покажемо, у нас є сьогодні можливість доопрацювати відповідальність тих товаровиробників, які мають використовувати натуральну продукцію і не маскувати її під різними лейбами, адміністративну і кримінальну відповідальність. І використовувати такі продукти натуральні, щоб наша нація дійсно була здоровою. І наостанок я хочу сказати, що цим законопроектом пропонуються зміни до Адміністративного і Кримінального кодексу. Ми значно посилимо відповідальність тих, хто використовує пальмову олію і знущається над здоров'ям кожного громадянина. Будь ласка, підтримайте за основу і будемо доопрацьовувати разом з усіма. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, виступали вже від "Блоку Петра Порошенка", Каплін виступав. Не було виступу від Радикальної партії. Будь ласка, Андрій Лозовой. Я перепрошую, пане Розенблат, на жаль. Добре, Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Нехай будуть прокляті ті депутати, які не проголосують за цей законопроект. Може, хтось просто не розуміє важливість цього питання, що таке пальмова олія. В 2011 році вчені Стенфордського університету провели дослідження, яким чітко довели про те, що в країнах, де дозволений вжиток пальмової олії, значно вища смертність по серцево-судинних захворюваннях, у тому числі, на жаль, і в нашій рідній Україні, де люди гинуть, вмирають через байдужість, через те, що Рада досі не прийняла цей історично важливий законопроект. Інфаркт міокарда, діабет, хвороба Альцгеймера, загострена гіпертонія, забиття організму шлаками і токсинами, варикоз, діарея, гастрит, коліт – все це наслідки пальмової олії. Підтримайте заради Бога цей законопроект, заради свого народу. Дякую. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття… Ще від депутатів. Головко, будь ласка, 1 хвилина. І прошу запрошувати депутатів в зал. Колеги, голосів було критично мало. Добре, Головко – хвилина, Ляшко – хвилина. І І переходимо до голосування. Будь ласка, Михайло. дійсно, розвинені, цивілізовані країни Європи і світу забороняють пальмову олію, від якої маса захворювань і в тому числі спричиняє рак. Ми сьогодні повинні стати на захист здоров'я нашої нації, нашого суспільства. Замість того, щоб стимулювати на селі дійсно виробництво молока природнім способом і стимулювати, кредитувати малий і середній бізнес, мале фермерство, те, щоб селяни мали би куди збувати молоко по якісній ціні, по хорошій ціні, а не те, що сьогодні доводять село до зубожіння. То такий закон якраз це і робить. Тому наше завдання – підтримати. Підтримати селян, дати змогу, щоб якісне молоко поступало на ринки, на прилавки в магазинах. Тому ми закликаємо підтримати цей закон і захистити інтереси українського суспільства. Дякую. Дякую. Одна хвилина – Олег Ляшко. Через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити депутатів усіх в зал приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка. 17:18:46 ЛЯШКО О.В. Шановні колеги! Я звертаюсь з проханням до вас підтримати законопроект про заборону пальмової олії. Заборона пальмової олії – це робочі місця для українських селян, це доходи для сільських сімей, можливість селянам годувати своїх дітей. Заборона пальмової олії – це розвиток українського національного виробництва і української економіки. І ключове. Заборона пальмової олії – це збереження життя і здоров'я українських громадян. Неможна заради надприбутків травити людей бодягою імпортною! Треба відновлювати тваринництво, створювати робочі місця, дбати про майбутнє

І мені повідомили, що "Опозиційний блок" не мав слова. Одна хвилина, Ігор Шурма. І прошу займати робочі місця. Шановні колеги, що таке пальмова олія? Пальмова олія – це біда, біда для людей. Пальмова олія – це є зло, бо воно наносить шкоду здоров'ю і дорослому, і малому. Пальмова олія – це є трагедія, тому що пальмовою олією ми починаємо годувати всіх і вся. Це є той продукт, який люди вимушені купувати, тому що вироби з пальмової олії є дешеві. І той, хто не має грошей, купує це і травить себе і свою родину. Ми повинні сказати, геть пальмовій олії з України. "Опозиційний блок" однозначно підтримує дану ініціативу, і ми вважаємо, що сьогодні сесійний зал має об'єднатися. Ми не можемо зробити Україну територією утилізації власного населення, тому що люди будуть від пальмової олії вмирати, і ніхто від цього не захистить. Геть пальмову олію, і голосуємо за даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, обговорення завершене. просто, ми вже завершили обговорення, вже двічі його завершили. Я по наступному дам вам слово. Отже, прошу зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. ми переходимо до прийняття рішення. Кожен голос має значення. І тому я прошу… Хто є в ложі? Ви не встигнете. Я прошу з лож зайти в зал. Пане Юрій, давайте ми проголосуємо і потім зможете дискусії продовжити. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів (№ 3871) за основу. Лишень за основу ми зможемо доопрацювати до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Голосуємо, колеги. Кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Я бачу не встигли зайти. Колеги, я поставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця. Я поставлю на повернення тільки… Я ж кілька разів оголошую, коли голосування. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю першу пропозицію повернутись. Я бачу заходять в зал. Я ставлю першу пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 3871. Прошу всіх приготуватись до голосування і прошу взяти участь в голосуванні. Перше голосування за повернення до 3871. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати повернення. Уважно, кожен голос прошу підтримати. Кожен голос на вагу. Голосуємо. За-241 Повернулись. Тепер я ставлю проект Закону 3871 за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно голосуємо, кожен голос. Голосуємо за основу.

Хто підтримує скорочену процедуру і підготовку до другого читання? Хто підтримує? Я прошу проголосувати За-153 Рішення не прийнято. І, колеги, хочу вам повідомити, що підготовлено вже Апаратом і комітетами три законопроекти по захисту прав дітей. Вам вони роздані. В кожного вони є на руках. Зранку ми проголосували, щоб ми їх сьогодні прийняли, і це для нас є єдиний шанс, щоб ми змогли розглянути їх до 1 червня. І тому переходимо до блоку питань захисту прав дітей. стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми (8294). У нас 35 хвилин часу і три закони. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-156 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка. І попрошу усіх доповідачів максимально лаконічно, щоб ми встигли пройти три закони. 17:25:46 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, на превеликий жаль, соціальні цінності не завжди забезпечені належними та достойними соціальними гарантіями і допомогою держави. Так чинне законодавство із зазначеними гарантіями не забезпечує осіб, які доглядають за хворими дітьми, інвалідність яких ще не оформлена. Такі батьки залишаються сам на сам із своєю бідою, оскільки не можуть піти у відпустку без збереження заробітної плати по догляду за хворою дитиною, така відпустка передбачає від шести до восьми місяців. Не отримують державну допомогу, на них не поширюється соціальне та пенсійне страхування на період догляду за хворою дитиною в період, коли їй оформляється інвалідність. Саме тому на розгляд парламенту внесено законопроект реєстраційний номер 8294, спрямований на посилення соціального захисту осіб, які доглядають за важкими хворими дітьми, які мають важкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психологічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого типу, а також діти, які отримали важку травму, потребують трансплантацію органу або паліативної допомоги. Досягнення зазначеної мети пропонується досягнути шляхом розширення переліку захворювань, які надано право особі на відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною, яка потребує домашнього догляду, 16-літнього віку та переліку випадків надання особі відпустки без збереження заробітної плати до досягнення хворою дитиною 18 років. Надання гарантій збереження робочого місця на період догляду за дитиною, встановлення окремого виду державної допомоги сім'ям з хворими дітьми в розмірі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку на період, коли… На період, коли їй оформляється інвалідність. Надання гарантій загальнообов'язкового пенсійного забезпечення одному з непрацюючих працездатних членів сім'ї, який здійснює догляд за хворою дитиною. Ухвалення зазначеного законопроекту надасть можливість батькам важкохворих дітей до проходження бюрократичних процедур та встановлення інвалідності, користуватися їм необхідними пільгами. Вони… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується перший заступник голови комітету Каплін Сергій Миколайович. І я прошу лаконічно, бо ми просто не встигнемо. Будь ласка, пан Сергій. Комітет розглянув даний законопроект, співавтор абсолютно вичерпно доповіла про його особливості і позитив для дітей та матерів. І ми рекомендуємо прийняти даний законопроект в цілому, за основу і в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис:

За матерів, за дітей, за законопроект! Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Яценко Антон, від "Відродження" групи, будь ласка. Шановні колеги, ну, дійсно, я впевнений, що в цьому залі не зайдеться людини, яка буде проти цього закону, його треба негайно приймати і підтримувати. Але я хочу зазначити, що у нас є ще така проблема, от ті захворювання, які перелічила пані Луценко, їх треба також врахувати і під час доопрацювання бюджету, діти лікуються. Тому що сьогодні держава, на жаль, не в повній мірі забезпечує фінансування й лікування дітей, і ми – єдина країна на теренах Європи, яка не забезпечує сьогодні стовідсоткове фінансування дитячих хвороб. Тому дуже просив би зараз їх підтримати цей закон і потім попрацювати ще з авторами з приводу того, що збільшити фінансування саме на лікування цих дітей. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська. Будь ласка. Шановні колеги, ми, безумовно, підтримуємо цей законопроект, як і решту законопроектів, які спрямовані на захист материнства та дитинства, а особливо захисту дітей з особливими потребами. Проте я хочу звернути вашу увагу на те, що вже більше року в парламенті за підтримкою одноголосної профільного комітету не розглядається законопроект 6063-д та 6510. Шановний спікере, шановні представники коаліції, ми дуже вас просимо розглянути ці законопроекти, які спрямовані на захист дітей, та на захисти дітей, які постраждали на сході нашої країни. Сьогодні в Раді до багатьох з вас підходили представниці Національної платформи "Жінки за Мир", це багатодітні мами. І, напевно, вперше, коли підписи під проектом постанови ми отримали від всіх фракцій цього парламенту. І тому сьогодні ця постанова буде зареєстрована. Ця постанова спрямована на захист материнства та дитинства в нашій країні. Я звертаюсь до спікера також розглянути цю постанову на передодні 1 червня, щоб вся країна почула, що парламент повертається обличчям до дітей, що ми сьогодні не тільки на словах, не тільки окремі категорії, а ми готові сьогодні підтримати мам, дітей, підтримати тих, хто не завдяки, а всупереч підтримки держави, народжують, виховують та вірять в нашу Батьківщину. Тому що сьогодні дійсно мами роблять все, що від них залежить для того, щоб виховати дитину, нагодувати, відправити до садочку та до школи. І я впевнена, що ми, незалежно від наших політичних поглядів, можемо об'єднатися заради прийняття таких необхідних законопроектів по захисту дітей, по захисту родин, по захисту сімей. Також я хочу привітати всі родини сьогодні в Україні зі світом родин! Дякую за увагу.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, "Народний фронт" буде однозначно підтримувати дану законодавчу ініціативу. Ця законодавча ініціатива відноситься до того пакету, який є продовженням соціального пакету, направленого на захист прав дитини в нашій державі. І хочу сказати, що цей законопроект направлений на те, щоб дійсно забезпечити тих матерів, дитина потребує лікування і держава неспроможна їм навіть забезпечити безперервну відпустку до досягнення дитиною шістнадцятиріччя і, власне, надання змоги лікувати таку дитину. Але існує ще й багато інших випадків, коли така дитина лишається фактично сам-на-сам

від "Самопомочі", Роман Семенуха. Через хвилину ми переходимо до голосування. Я прошу запросити усіх народних депутатів в зал, і прошу приготуватись до голосування. Роман Семенуха, одна хвилина. 17:34:20 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний головуючий, наша фракція буде підтримувати цю законодавчу ініціативу. Проте звертаю увагу, що я пропоную голосувати лише в першому читанні. Ми маємо з вами приймати якісні закони, які на практиці будуть виконуватися. Отже, я зачитаю ті зауваження, які, на мою точку зору, мають бути враховані при підготовці до другого читання. Перше. Законодавча ініціатива не врегульовує випадки припинення виплати допомоги. На жаль, також не передбачає наслідків за нецільове використання соціальних виплат на дитину. І законопроект, на жаль, не визначає, протягом якого часу виплачується допомога та періодичність таких виплат. Ці норми є ключовими, колеги, з точки зору реалізації цього проекту і мають бути обов'язково враховані, інакше ми стикнемося з вкрай низькою якістю виконання цього закону. Тому прошу підтримати в першому читанні, доопрацювати, а потім приймати в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я хочу наголосити: я буду ставити лишень на основу. І це позиція і міністерства, це позиція і авторів, щоб лишень за основу сьогодні. Але я прошу усіх зайти в зал. Ми обговорення завершили. І я прошу максимально змобілізуватись і зайняти робочі місця усіх народних депутатів. Колеги, це питання дітей і це не питання політики, тому давайте зараз з лож урядових повернемося в зал і візьмемо участь усі в голосуванні. Не виходіть з залу! Поверніть, будь ласка. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми, за основу. 8294 – за основу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-231 Рішення прийнято. Колеги, тепер не менш важливе. Скорочена процедура підготовки до другого читання, щоб ми наступного четверга могли проголосувати. Я прошу уважно зайняти робочі місця. Не виходіть з залу. Не виходіть з залу, я сказав! Поверніться в зал, зараз наступна пропозиція розгляд проекту Закону 8294 за скороченою процедурою і до другого читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Щоб ми встигли до Дня захисту дітей. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я ще раз поставлю. 219. Поверніть в залу. Поверніть депутатів, хто є. шість голосів бракує. Я хочу нагадати, в чому є логіка: щоб ми змогли до 1 червня, до Дня захисту дітей прийняти закони в цілому. Ми їх ставимо за основу, і це є коректна позиція, правильна, законна позиція. Але щоб ми встигли, нам важливо, щоб розгляд відбувся за скороченою процедурою з другого читання. Отже, прошу приготуватись і прошу проголосувати за дану пропозицію. Голосуємо, скорочена процедура до другого читання. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Приготуйтесь, будь ласка. Я ще раз ставлю проект Закону 8294, скорочена процедура підготовки до другого читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, підтримайте, колеги. Підтримаємо дітей. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо. Кожен голос, уважно голосуємо. За-243 Рішення прийнято. Наступний проект Закону 8295, про внесення змін до статей 165 і 166 Податкового кодексу України. Прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою, прошу голосувати.

Рішення прийнято. І запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірина. 17:39:22 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, для того, щоб не тратити багато часу, скажу коротко суть цього законопроекту. Він складається з двох частин. Перше: в нас є дітки, які отримують аліменти від батьків резидентів України і нерезидентів України Дітки, які отримують аліменти від резидентів України, не включають цей дохід, податкова не включає цю виплату в його дохід, відповідно вони не обкладаються податком. А ті кошти, які отримуються від нерезидентів України, включаються в дохід і обкладаються податком. Що ми пропонуємо в цьому випадку? Не включати в доходи такої фізичної особи отримання аліментів від нерезидента і відповідно урівняти дітей і тих, і тих, в яких є батьки резиденти чи нерезиденти у своїх правах і не оподатковувати в даному випадку такі виплати. І наступний момент. В той же час в нас є інший момент. Проектом пропонується розширити можливості компенсації частини коштів витрачених платником податку на здобуття освіти. На сьогодні вже передбачено можливість компенсації частини коштів при здобутті середньої спеціальної професійно-технічної освіти та вищої освіти. В той же час, наприклад, держава державна мережа закладів дошкільної освіти не може забезпечити реалізацію права таких дітей на безкоштовну освіту всім охочим. Я приведу приклад і статистику. На сьогоднішній день 52 тисяч дітей стоять в черзі у дитячі садки в Україні, і це з врахуванням дитячих закладів усіх форм власності. Крім того, переважна кількість гуртків, спортивних секцій, курсів є платними. Інформація про безкоштовні гуртки, секції та інше відсутня і навіть ті, де вони відсутні, і батьки за власні кошти докуповують інвентар, канцтовари та все необхідне для надання додаткових освітніх послуг доплачують… Одну хвилину, будь ласка, додайте. ЛУЦЕНКО І.С. Доплачують заробітну платню тренерам та викладачам, несуть інші витрати з утриманням секцій, гуртків та іншого. Що пропонується? Законопроектом пропонується розширити можливості компенсації частини коштів, витрачених платником податку на здобуття освіти. В річний дохід, в річні видатки, які платять такі сім'ї, пропонується виключити суму тих коштів, які такі батьки потратили для те, щоб дитина пішла в платний дитячий садок, отримала якісь додаткові освітні навички і компетентності. Я вас прошу, шановні народні депутати, підтримати цей вкрай важливий соціальний закон і підтримати наших дітей. Пам'ятаємо, що чужих дітей в Україні не буває. Дякуємо, шановна Ірина Степанівна. Для співдоповіді слово надається голові Комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній. Пані Ніно, запрошуємо вас до слова. Шановні колеги, сьогодні на засіданні комітету ми розглянули даний законопроект, який складається буквально з двох пунктів зміни в дві статті Податкового кодексу. Під час обговорення законопроекту депутати висловили свою думку і підтримали в частині звільнення від оподаткування іноземних аліментів, які отримують батьки дитини. Водночас по другій частині законопроекту було зазначено, що надання податкової знижки на дошкільну та позашкільну приватні освіти, без обмеження розміру такої знижки, може призвести до привілейованого стимулювання певного сектору економіки і виникнення нерівності між платниками податків. запобігання цьому було запропоновано встановити межу для розміру податкової знижки для зазначених у законопроекті видів приватної освіти у сумі 15 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року у розрахунку на календарний рік. В зв'язку з цим на комітеті було прийнято рішення запропонувати пункт 2 законопроекту у новій редакції, який я оголошую під стенограму. Підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої також суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття такої освіти членами його сім'ї першого першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку на календарний рік) 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року." Саме з таким уточненням комітет пропонує Верховній Раді України прийняти законопроект № 8295 за основу та в цілому як закон. Дякуємо, шановна пані Ніна. Я прошу колег записатися на обговорення цього законопроекту, будь ласка.

Будь ласка, Роман Семенуха передає слово пані Остріковій. Прошу вас, пані Тетяна. 17:45:31 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, в тій частині, в якій законопроект пропонує, щоб аліменти від нерезидентів не оподатковувалися податком на дохід фізичної особи, це взагалі потрібно зробити було вже давно, щоб усунути цю дискримінацію. В тій частині, в якій пропонується дозволити включати в податкову знижку витрати на освіту, зокрема на освіту дошкільну і позашкільну, це дуже хороші зміни. Тому що сьогодні часто звертаються люди, які просять влаштувати дитину в дитячий садок. Виявляється, щоб дитина пішла в дитячий садок, коли вона ще знаходиться в пологовому будинку, мама вже має записатися в якусь там електрону чергу. Внаслідок проголосованих змін про так звану реформу освіти сьогодні звертаються люди, які не можуть дітей відправити в школу не за місцем реєстрації. А часто за місцем реєстрації школа є або непрофільною, або не такою якісною, як інша. сьогодні люди вимушені через народних депутатів влаштовувати дітей в школу. Безумовно, якщо у людини є вибір, то вона йде і оплачує дитині приватну освіту. І не треба тут говорити, що всі приватні школи є дуже дорогими. Справа в тому, що ми тут пропонуємо в податкову знижку включати витрати не тільки на школи, а і на садочки, які часто бувають приватні садочки не такі дорогі. І на позашкільну освіту, коли батьки вкладають в розвиток своєї дитини, у вивчення мови, в спорт, в мистецтво. І я думаю, що це вкрай важливо, щоб таким батькам надати якийсь додатковий стимул, зокрема дозволити включати це в податкову знижку. І ми підтримуємо також з метою уникнення якихось зловживань, що це там для якихось дорогих приватних навчальних закладів, ми підтримуємо встановлення обмеження такої суми витрат, які можна віднести до податкової знижки. Прошу вас всіх підтримати в першому читанні цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Юрій Мірошниченко запрошується до слова. Юрій Мірошниченко до слова запрошується. Долженкову передає слово. Будь ласка. Шановні громадяни України, шановні колеги! Фракція "Опозиційний блок" буде підтримувати законопроект, який стосується виключення положень, які безпосередньо стосуються оподаткування дискримінаційного, на моє глибоке переконання, аліментів, які сплачуються нерезидентом. питання щодо встановлення обмежувальних сум до 15 мінімальних заробітних плат видатків на навчання дошкільних закладів та закладів середньої освіти

опосередковану підтримку державну закладів професійно-технічної освіти та вищої освіти. Зокрема, люди, які навчаються в цих закладах, отримають право на податкову знижку, але ми всі знаємо, що це переважно заклади є державної та комунальної форм власності. Зараз пропонується те, що ми будемо розповсюджувати зазначену непряму державну підтримку приватним закладам. Добре чи погано? Мабуть, це добра справа, але в будь-якому випадку ця норма законодавча ставить в нерівне положення аналогічні заклади комунальної та державної форм власності, адже вони будуть фактично неконкурентоздатними в порівнянні із приватними установами. Тому в мене пропозиція наступного чину. Можливо, проголосувати за основу зазначений законопроект все ж таки, ми його підтримуємо фракцією, Дякую. Я так і буду ставити: лишень за основу. Але я попрошу вас підтримати скорочену процедуру підготовки до другого читання, так я і поставлю. Отже, колеги, я дуже прошу лаконічно, якщо можна, від "Блоку Петра Порошенка" Сугоняко. Будь ласка, Олександр Леонідович. Дякую. Шановні колеги, безперечно, треба підтримати даний законопроект, але з урахуванням тих зауважень, які висловлені, лише в першому читанні, і доопрацювати до другого читання, щоб прийняти в цілому. Дякую вам. І, колеги, заключний виступ. Від "Народного фронту" Помазанов. І після того переходимо до голосування. Я прошу усіх запросити в зал. І прошу голів фракцій максимально змобілізувати особовий склад. Отже, Помазанов Андрій, заключний виступ. важлива норма є та, яка дійсно дозволить нашим батькам, які виховують двох, трьох або навіть одну дитину, і вимагає від своєї дитини всебічного розвитку, хоче, щоб вона розвивалася, але не має змоги через ту чи іншу таку собі реформу, яка не дає змоги оформити дитину або в садочок, або або навчання до перших класів, і вимушена йти до приватних шкіл і сплачувати гроші, вона за цим законодавчим актом може відшкодувати відповідні відсотки собі, для того, щоб потім віддати цю дитину на розвиток на іншу, дошкільну освіту. Можливо, дитина хоче розвиватися, займатися спортом, можливо, дитина хоче займатися музикою, можливо, ще якимись заняттями. Якраз цей законодавчий акт дозволить батькам, які не мають змоги, які мають на вагах вибір – або займатися спортом, або займатися творчістю – власне, реалізувати

все, що батьки вимушені потратити на те, що не може забезпечити держава. Тому я, шановні колеги, пропоную все ж таки голосувати, підтримувати, але без обмежень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. Отже, прошу усіх повернутися в зал, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (№ 8295) за основу. Колеги, лишень за основу, і за скороченою процедурою розгляду до другого читання. І я прошу всіх зараз уважно взяти участь у голосуванні і прошу підтримати 8295 за основу, і скорочена процедура підготовки до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

За-226 Рішення прийнято, і скорочена процедура підготовка вже прийнята. І, колеги, заключний закон з цього блоку, це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання 8296 і 8296-1. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. За-196 Рішення прийнято. Я продовжую засідання на 15 хвилин, але тим не менше я прошу всіх доповідачів максимально лаконічно брати участь в обговоренні, бо ми втратимо голоси. Отже, запрошую до доповіді народного депутата України Семенуху Романа Сергійовича. Пане Роман, ви – доповідач. Доповідайте альтернативний, так, доповідайте.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Шановний пане Голово! Насправді ми сьогодні маємо страшну статистику розлучень в Україні. Близько кожної другої сім'ї розлучаються. Отже, цей проект закону справді про захист прав мільйонів дітей. Але цей проект закону також про захист прав мільйонів батьків, причому, наголошую, обох батьків. Правильніше сказати, наш законопроект не стільки є альтернативним, скільки є доповнюючим, розширюючим, оскільки береться регулювати значно більше коло питань, які пов'язані з забезпеченням прав дітей і обох батьків після розлучення. наш проект закону посилює відповідальність за несплату аліментів на хворих дітей у вигляді призначення суспільно-корисних робіт у разі заборгованості батьків по аліментів. Та батьківська сторона, з якою за рішенням суду проживає хвора дитина, має право самостійно приймати рішення щодо виїзду такої дитини за кордон, у разі наявності заборгованості. Наш законопроект містить надважливих, низку надважливих положень. Зокрема спрямовує на можливість забезпечити рівні права, наголошую, обох батьків на участь у вихованні дитини після розлучення. Зокрема, врегульовує порядок зустрічей з дитиною, усуває перешкоди, які можуть чинити одна з батьківських сторін. Наприклад, якщо одна сторона, з якою проживає дитина, чинить перешкоду для зустрічі другої сторони з дитиною, вона тимчасово обмежується у виїзді за кордон, також до неї може бути застосовані штрафні санкції. Також у разі, якщо один з батьків сплачує аліменти, сплачував аліменти добровільно, а потім було ініційовано рішення про примусове стягнення, альтернативним законопроектом надається можливість документально довести попередні сплати, щоб уникнути подвійного нарахування заборгованості за минулі періоди. Також нашим проектом закону удосконалюються процедури визначення розміру аліментів в суді, регулює норми контролю за цільовим використанням коштів. я хочу подякувати за розробку цього законопроекту громадській організації "Батько має право". І завдяки саме їй, я думаю, що колеги, навіть, якщо основний закон буде… ГОЛОВУЮЧИЙ. Р.С. Буде підтриманий в першому читанні, звертаю увагу, що озвучені частини норм, навпаки, будуть посилювати цей законопроект. Тому я звертаюся до комітету, звертаюсь до депутатів врахувати ці положення при підготовці до другого читання. Прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань економічної політики Іванчук Андрій Володимирович. Іванчук! Давайте разом покличемо Іванчука. Є. Будь ласка, Андрій Володимирович. Шановний пане Голово, шановні друзі народні депутати, я дуже прошу всіх присутніх в цьому залі проголосувати за законопроект 8296. Тому що, я вважаю, що всі тут присутні так, як і я, так, як і голова парламенту, так як, і міністр юстиції, нас всіх об'єднує тільки одне кредо, що чужих дітей не буває. Тому я дуже прошу всіх проголосувати за цей законопроект. Дякую. Дякую. Зараз два – за, два – проти. І дуже прошу лаконічно. І запросіть депутатів в зал. Я бачив щойно вийшло кілька депутатів. Прошу запросити депутатів в зал. І два – за, два – проти включіть. Отже, дуже коротко. Павленко Юрій. Включіть мікрофон, будь ласка, пане Юрій. 17:58:45 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний головуючий, шановні народні депутати, підтримуючи ідею такого законопроекту, варто зазначити, що всі дії останніх років щодо удосконалення процедури виплати аліментів на утримання дітей практично не регулює особливості отримання виплат на дітей, які позбавлені батьківського піклування. Із понад 70 тисяч дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за даними Мінсоцполітики, 30 відсотків є біологічними сиротами, всі інші є позбавлені батьківського піклування за незначним виключенням дітей, батьки яких не встановлені. Тому ми підтримуємо ухвалення даного законопроекту в першому читанні. Разом з тим він потребує серйозного доопрацювання до другого читання, і відповідні поправки ми надамо. Крім того, ми наголошуємо, що посилення відповідальності за невиплату аліментів вимагає і посилення відповідальності за невизнання батьківства. Пане міністре, я направляв до вас неодноразово запит, де просив на підставі Державного реєстру актів цивільного стану громадян надати інформацію про загальну кількість зареєстрованих народжень дитини щорічно. З них з застосуванням положень низки статей Сімейного кодексу, які стосуються процедур процедур встановлення батьківства, коли батьки не перебувають у шлюбі. На жаль, до сьогодні такої інформації не отримав, але вона дуже важлива для того, щоби доопрацювати повноцінно цей закон. Крім того, пане міністре, прошу вас звернути увагу на Постанову Кабінету Міністрів 856, особливо на пункт 57, яким фактично Кабінет Міністрів заблокував процедуру надання статусу "діти-сироти", "діти, позбавлені батьківського піклування". Мінсоцполітики підтримує, Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко і теж прошу лаконічно. І, колеги, через кілька хвилин відбудеться голосування. Я прошу всіх запросити в зал, подивитися, кого немає, і видзвонити, і запросити в зал. Будь ласка, пані Ірина. 18:01:09 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, прошу послухати мене уважно, ми пропонуємо підтримати законопроект 8296. При величезній повазі до автора законопроекту Руслана Сергійовича, це його законопроект з рискою один лише доповнює наш базовий збалансований законопроект з маленькими правками. Ми будемо готувати зараз і я дуже вдячна йому за ті норми, які він врахував, додатково до яких ми не дійшли в своїй дискусії. Але ми будемо готувати третій великий блок, куди увійдуть ті норми нашого шановного представника "Самопомочі", і пропонуємо йому погодитися з тим, що проголосувати за законопроект а ті норми, які ввійшли в законопроект 8296-1, врахувати вже до третього блоку. Я запрошую його тоді до авторства, і ми тоді з великим задоволенням його підтримаємо. Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект. Дякую. І, колеги, заключний виступ від "Народного фронту" Унгурян Павло, і переходимо до голосування. Прошу всіх запросити в зал. Будь ласка, коротко і лаконічно. 18:02:25 УНГУРЯН П.Я. Шановні колеги! Однозначно необхідно підтримувати цей законопроект з огляду на величезний авторський колектив. Ми розуміємо, що нам необхідно продовжити ту роботу і той курс, який був взятий в докорінному реформуванні системи піклування про дітей, від яких фактично відмовився один з батьків. І тому пропонуємо зараз проголосувати 8296 Дякую за увагу. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх повернутися в зал з лож, приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. Я прошу запросити усіх депутатів у зал, максимально змобілізуватися. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання (№ 8296). Я ставлю лишень за основу, але з скороченою підготовкою до другого читання. Я прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо колеги, кожний голос, уважно. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

За-248 Рішення прийнято. Колеги, ми прийняли блок дуже важливих законопроектів за основу, але ми наступного четверга зможемо їх прийняти в цілому і до 1 червня, до Дня захисту прав дітей, ми зможемо зробити подарунок для матерів і для дітей. І це важливо, що сьогодні ми це зробили в свято День сім'ї. У нас був важкий, напружений день, але ми прийняли дуже багато рішень. Завтра я запрошую всіх о 10 годині в зал для продовження нашої роботи. А зараз вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую